Процедура – господин Шопов, заповядайте.

някои от проблемите в държавата са били винаги плод на непрозрачност. Нищо по-добро няма от това българският народ да вижда всеки момент какво правят народните му избраници.

От тази гледна точка мисля, че е нормално и редно да гласуваме за това предложение на „Атака”

ако не възразявате, да приемем програмата и след това те да постъпят. Господин Цонев, по първа и втора точка ще бъдат едни разисквания – такава е идеята, така че може би е добре да имаме предвид и втора точка. Поставям на гласуване седмичната програма за периода 27-28 юни 2013 г. със следното съдържание: 1. Проект решение за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Вносители: Борис Цветков, Георги

5. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Вносител: Антон Кутев. Кутев. 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 30 май 2013 г. законопроекти с вносители: Лютви Местан, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов, 27 май 2013 г.; Мая Манолова и група народни представители,

8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители 2013 г. Приет на първо гласуване. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители. Доколкото няма постъпил още доклад за второ четене по Закона за специалните разузнавателни средства,

за промяна в приетата седмична програма – т. 5 да стане т. 4,

Моля, режим на гласуване

С приетата седмична програма е уважено и предложението по ал. 3 на народния представител Явор Куюмджиев за включване на точка в дневния ред:

С оглед важността на предложените решения за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и с оглед на това, че регулаторният период за следващия ценови

установен до днес, до 18,00 часа. Второто ми предложение е в съответствие с приетия правилник да приемем решение, с което да съкратим или отменим срока от

Българските граждани очакват от нас да направим нещо за подобряване на тяхното социално състояние. По този начин бихме дали възможност Държавната комисията за енергийно и водно регулиране на базата на независими анализи и свое решение

Уважаеми колеги, разбирам спешността, разбирам, че трябва да направим всичко възможно, за да бъдат приети онези законови изменения и допълнения, за да дадем възможност регулаторният период да започне от 1 юли, но нарушенията, които ще направим в момента, нали знаете, че Народното събрание поема определен ангажимент, определена отговорност. Според мен препредаването на информацията от един член на комисията до председателя на Народното събрание, впоследствие да се влезе в залата, да се вземат определени кардинални решения, е неприемливо. Предлагам да

приятно. Днес имаме среща със синдикатите. Да промениш един модел на ценообразуване и да вземеш решение сутринта рано в девет часа без две минути е неприемливо. Моето процедурно предложение е в почивката, господин председател, да седнем да седнем – и аз като председател на Енергийната комисия, ако прецените, че трябва да участвам – и да вземем решение. Благодаря. При така създалата се ситуация аз ще подложа на гласуване направеното предложение. Не може да има дискусия, господин Куюмджиев, по процедурата. Има направено предложение, има обратно предложение. Може би е добре засега засега да не взимаме решение по този въпрос, а след почивката да се стигне до решение. Нека да се чуят още веднъж аргументите, защото има два избора, за които хората ни гледат: или действия по решаването на този въпрос, или нерешаването му. Моля, гласувайте.

постави господин Куюмджиев, е свързан със скъсяване на срока на предложенията за второ четене и скъсяване на възможността за разглеждане на доклада в утрешното заседание, доколкото е прието и като точка от Програмата на Народното събрание. Този въпрос ще се реши след почивката. Съобщения: Постъпил е и е раздаден на народните представители Общ законопроект от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносители – Янаки Стоилов, Мая Манолова, Волен Сидеров и група народни представители. Седемдневният срок изтича на 4 юли На 24 юни в Народното събрание е постъпило искане от главния прокурор на Република България за даване на разрешение от Народното събрание за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Генчев Цветанов народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание. Искането е класифицирано с гриф на сигурност „Секретно” и е постъпило в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация. На 25 юни в Народното събрание е постъпило заявление от народния представител Цветан Генчев Цветанов. С него господин Цветанов изразява писменото си съгласие по смисъла на чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република за снемане на имунитета му като народен представител, избран в Четиридесет и второто Народно събрание във връзка с постъпилото искане от главния прокурор и посоченото в него досъдебно производство. В изпълнение на изискванията на чл. 132, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 25 юни изпратих на главния прокурор на Република с което го уведомих за постъпилото заявление от народния представител Цветанов и изпратих заверен препис от него. Обръщам внимание, очевидно практиката е народните представители, които се отказват от имунитета си, да не спазват правилника – да го правят пред председателя на Народното събрание. Затова ще си позволя

Постъпили законопроекти и проекторешения: - Проект за решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите – Камен Костадинов и Янаки Стоилов. - Проект за решение за избиране на Комисия по образованието и науката. Вносители Янаки Стоилов и Камен Костадинов. - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. - Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република Разпределен е на Комисията по здравеопазването. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика и туризъм. Проект на решение за вземане акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита. Вносител – Министерският съвет. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители – Михаил Миков, Йордан Цонев, Корнелия Нинова, Филип Попов и Атанас Мерджанов. Разпределен е на Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Вносител – Петър Кънев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Проект на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидатите и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Вносител – Антон Кутев. Разпределен е на Комисията по културата и медиите. - Проект за решение за изменение на Решението на Народното събрание от 29 май 2013 г. за

Уважаеми народни представители, на 21 юни 2013 г. Сметната палата е внесла в Народното събрание актуализирана Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. Тази програма е изпратена в Комисията по бюджет и финанси. На разположение е на народните представители в Библиотеката.

Руската федерация и Република Турция за периода от 12 август до 5 септември 2013 г. Формированието ще участва в активирането на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море форс”. Постъпило е заявление от господин Петър Кънев, че оттегля внесения от него проект на Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Предлагам да пристъпим към полагане на клетва. Преди това ще Ви прочета решенията. предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Росен Малинов Малинов, избран от 24. многомандатен избирателен район – София, издигнат от коалиция от партии и Коалиция за България в Четиридесет На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за избран за народен представител в 24. в 24. многомандатен избирателен район – София, Таско Михайлов Ерменков от листата на Коалиция за България.”

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за избран за народен представител в 2. многомандатен изборен район – Бургаски, Пенко Атанасов Атанасов от листата на коалиция от партии и Коалиция за България.” Моля да поканите избраните народни представители в пленарната зала за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”

Господин председателю, в началото на заседанието направихме искане за пряко предаване по Българската национална телевизия. Правилникът неслучайно повелява, когато бъде направена процедура, искане за нещо процедурно, гласуването да става веднага. Като че ли забравихте, че бяхме направили това искане. То е много важно. Неслучайно го направихме в началото. Българските граждани е добре да виждат как се формира и нарежда дневният ред. Това също е от значение. Технологията на дневния ред е също част от работата на Народното събрание – да се види кои точки са приоритетни, да се види разместването. Всичко това има голямо значение. Колкото до това какво да бъде давано днес – дали само промените в правителството, ние считаме, че има много важни точки в дневния ред от тук нататък за тази седмица. Не по-малко важен е въпросът за енергетиката, за намаляването на цените на тока, защото имаше един плакат, който се носеше: „Не ви щем намалението с 5%!“. Представяте ли си?! След като токът трябваше да бъде увеличен 30-40%, някой цинично издига такъв плакат. Нека да се види от българските граждани дали дали ще се гласува това намаление на тока, макар и от 5%, и той няма да стане 30-40% повече, защото това е от страшно голямо значение за българския народ. Истинските протести, зимните протести, бяха на тази база. Да видим дали ще бъдат доволни тези, които излязоха на протестите тогава. Друга точка, промените в Наказателния кодекс нещо, което се чака от медици и учители години и чак сега можем да го направим. Това също е много важно. Така че няма важни и маловажни точки.

Има ли друго предложение? Не виждам. Режим на гласуване!

Предложението е прието. Моля, камерите на Националната телевизия и Националното радио да бъдат включени и да се предава директно пленарното заседание днес. Преминаваме към първа точка от дневния ред: БЪЛГАРИЯ. Постъпили са няколко предложения от министър-председателя господин Пламен Орешарски.

за осигуряване спокойствието и реда в района на Народното събрание и спокойната работа на Парламента. Радвам се, че тук е министърът на вътрешните работи. Ще кажа няколко критични думи за работата на МВР. В тази връзка искам да прочета едно обръщение към обществеността от името на Парламентарната група на „Атака“. „В България се извършва преврат срещу държавността, законно избраното Народно събрание, правителството и обществения строй. Извършват го изгубилите изборите партии като ДСБ, СДС, РЗС и други, заедно с провалилата се във властта партия ГЕРБ, чрез активиране на няколкостотин вандалстващи по улиците на София.

Тези медии чрез всекидневни манипулации, лъжи и поощряване на закононарушители изпълняват антидържавна и антинационална поръчка, давана отвън. Поръчката идва и от чужди монополи и вериги от фирми, които изпомпват печалби години наред от българския народ. Много пъти съм давал пример, че само за 2011 г. в касите на чуждите компании са влезли 28 млрд. лв. от българските граждани. Застрашени от евентуалните мерки на новото правителство срещу монополите тези компании хвърлят в момента милиони, за да активират изхвърляне зад борда на политици и групи и да продължат колониалното загробване на България. Основните институции, които трябва да бдят за спазването на обществения ред, не го правят. Органите на МВР наблюдават безучастно вилнеещи в центъра на София хулигани всяка вечер от 13 дни насам, особено след 22,00 ч., когато абсолютно не не е позволено всякакво събиране на открито и нарушаване на обществения ред. Тези хулигани извършват терористични действия – нападат избирателно партийни централи, нанасят материални щети, застрашават здравето и живота на български граждани и не биват санкционирани за своите престъпления. Народни представители от „Атака“ бяха ударени с камъни. Един от тях – Кристиян Димитров, е с телесна повреда и медицинско свидетелство за лицево-черепна травма. До момента няма задържан и обвинен в престъпление срещу Кристиян Димитров. Поведението на МВР е неадекватно и подпомага закононарушители, които, насърчени от това поведение, ескалират своята агресия. Вчера, 26 юни, сряда, около сградата на Народното събрание група от не повече от 200-300 души подложи на терор излизащи от сградата народни представители, хвърляйки по тях твърди предмети и нанасяйки побой на някои от тях, застрашавайки здравето и живота им. Нито един от тези хулигани не беше проверен за самоличност или задържан за хулигански действия, които извършваше. А това е задължение на МВР. Ние, народните представители от партия „Атака“, категорично отхвърляме агресията и насилието, с което провалени политици и чужди търговски фирми се опитват да извършат преврат срещу държавността у нас. Тук искам само да напомня, че съвсем наскоро се появи нова политическа партия,

Тоест имаме пряко доказателство, че чужди монополи финансират българския политически живот и съответно действия, които са в ущърб на държавата. Настояваме незабавно МВР да влезе във функциите си, да задържа тези хулиганстващи елементи и те да бъдат осъждани по бързата процедура; да бъдат издирени и осъдени терористите, сцепили главата на нашия народен представител, да бъдат арестувани, разобличени и дадени на съд организаторите на терора по улиците на София в продължение на последните две седмици. Ако МВР не влезе във функциите си и не санкционира закононарушителите, то „Атака” ще отбранява живота и здравето на своите членове и активисти както намери за добре. Ние, народните представители от „Атака”, настояваме да се предложат и приемат...” Тук в една скоба искам да кажа, че във връзка с тези вандалщини, които се случват, включително посегателства върху народни представители, репортери и граждани, искам да обърна внимание на изключителния цинизъм, с който президентът Росен Плевнелиев нарече „симпатични” тези протести. Симпатични са хора, които не хвърлят твърди предмети, застрашават здравето и живота на други хора. Това е разбирането на днешния президент на България, уви. „Ние, народните представители от Партия „Атака” настояваме да се предложат и приемат от Народното събрание незабавно мерките за подобряване на доходите на българските граждани, за намаляване на сметките за тока, за раздвижване на икономиката ни и преодоляване на безработицата, както и за изгонване на чуждите монополи, прекратяване също така на ощетяващите концесии за добив на злато и други, прекратяване на договорите с чужди фирми, които ни ограбват, прекратяване на контрабандата и наркотрафика, които бяха покровителствани от ГЕРБ, и търсене на отговорност от досега управлявалите правителства за злоупотреби, корупция и ощетяване на българската нация.

2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и проект на решение: „РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане структурата на Министерския съвет на Република България

точка първа се изменя така: „1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, двама заместник министър-председатели и министри. Заместник министър-председателите и министрите ръководят отделни министерства, с изключение на заместник министър-председателя по икономическото развитие.” Постъпило е още едно писмо

представям на вниманието Ви Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май. „РЕШЕНИЕ за структурни промени в Министерския съвет на Република България

точка първа се изменя така: „1. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, трима заместник министър-председатели и министри. Заместник министър-председателите и министрите ръководят отделни министерства, с изключение на заместник министър-председателя по икономическото развитие.” Приемам, че доколкото постъпилият днес проект за решение е по-широк от вчера постъпилото предложение, то в дискусията ще се обсъжда този проект за решение.

Избира Даниела Николова Бобева-Филипова за заместник министър-председател по икономическото развитие. 2. Избира Цветлин Йовчев Йовчев за заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.” работи.” Позволете ми да открием разискванията по първа и втора точка от дневния ред

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Нашата икономика продължава да се намира в трайна депресия без осезаеми признаци на каквото и да е раздвижване. Вътрешните инвестиции опират в долния си праг в сравнение с периода преди 2009 г., а външните инвестиции са на незавидно ниско ниво пак в сравнение със същия период. Очертаващата се рецесия в нашите основни търговски партньори от Европейския съюз не предвещава добри перспективи пред нашия експорт. Условията за правене на бизнес са силно влошени поради несигурност и високи административно-бюрократични тежести. Всичко това предполага един по-системен и целенасочен подход при провеждане на икономическите политики. Необходимо е да се подобри цялостният бизнес климат, да се рационализират административните услуги, да се насърчат вътрешните инвестиции и да се привлекат такива отвън, да се олекоти достъпът до финансиране на фирмите, особено малките, до кредитни ресурси, да се направят решителни крачки за по-пълноценното въвеждане на електронното правителство. Тези мерки са част от заложените в програмата приоритети на кабинета и тяхното изпълнение ще създава предпоставки за изпълнение и на останалите цели със социална насоченост. Насочвам Вашето внимание към този кръг от проблеми, за да обоснова предложението, което искам да направя пред Вас, за структурни и персонални изменения в състава на кабинета. Още когато предложих сега действащата структура на този кабинет споменах, че възнамерявам да въведа фигура на вицепремиер без портфейл, който да координира икономическите политики, да осъществява надзор върху процесите на въвеждане на електронизация в административните услуги, да се грижи за насърчаването на местните и чужди инвестиции, да наблюдава взаимоотношенията ни с международните финансови институции, да инициира и ръководи дейностите по изработване на законопроекти в банковия и финансов сектор, както за защита на потребителите, така и за гарантиране на ефективна конкуренция. Днес си позволявам да предложа персонално този бъдещ вицепремиер госпожа Даниела Бобева. Госпожа Бобева е доцент в Института по икономически изследвания при БАН и доктор на социологическите науки. От 2003 до 2013 г. е директор на дирекция „Международни отношения” във БНБ. Участва пряко в подготовката на БНБ и страната ни за членство в Европейския съюз, както и в подготовката на БНБ в системата на европейските централни банки. Ръководила е първия проект, управляван от българска институция за страни - кандидат членки за Европейския съюз, в случая за Черна гора, както и за проекти за Сърбия, Албания и Македония. През 2001 и 2002 г. е ръководила проект в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж. През 1998 г. е представител на страната в Черноморската банка за развитие в Солун, а впоследствие и неин вицепрезидент. През 1997 г. госпожа Бобева е министър на търговията и външноикономическото сътрудничество в тогавашното служебно правителство. Преподавател е в УНСС, Висшето училище по застраховане и финанси и Пловдивския университет. Автор е на редица публикации, като над 40 от тях са многократно цитирани от международни институции и чуждестранни издания. Владее английски, френски и руски език. Познавам госпожа Бобева повече от 20 години не само като прекрасен специалист, а и като човек на дълга, който отстоява каузи и не пести усилия за защита на националния интерес. И ако днес на новите еврови банкноти можете да откриете и кирилица, то част от заслугите за това принадлежат и на госпожа Бобева. Тя до последно не загуби желание да се бори за тази кауза, дори когато на нас, останалите участници в тогавашния екип, всичко изглеждаше една загубена битка. Уважаеми господа народни представители, при едно от предходните ми изказвания тук пред Вас обявих, че обмислям варианта да предложа още един вицепремиер, който да координира работата на специалните служби след тяхната реорганизация. Предлагам на Вашето внимание кандидатурата на вътрешния министър господин Цветлин Йовчев. Господин Йовчев е специалист, който отлично познава различните звена в тази система и за краткото време, за което ръководи Вътрешното министерство, демонстрира бързо навлизане в проблематиката и професионален подход в управлението в една пределно сложна обществена ситуация. Убеден съм в неговите качества и възможности да се справи и с допълнителните функции, които евентуално ще му възложим. Благодаря за Вашето внимание.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господа министри, колеги!

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Действително предложението, което днес е на вниманието на всички нас, е изключително важно, защото и обстановката в държавата, преди всичко икономическото състояние, разпределението на ресурсите в нея, изискват кардинални и радикални промени. Постът на вицепремиер, който да отговаря за инвестиционната среда, е изключително важен най-малко по три причини. Първо, в България в момента отсъства ясна конкурентна среда за извършване на бизнес. Много от условията, които икономическите субекти днес използват, са неравнопоставени. Много от определени компании са придобили привилегировано положение на изкуствен монопол, който изкривява средата и отблъсква реалното желание както на вътрешните, така и на външните инвеститори да извършват инвестиции в страната. Неслучайно е и фактът, че по доклада на Световната банка отпреди немного време, показващ, че ако България има амбицията в средносрочен план – порядъка на 2030 г., да достигне средното европейско равнище, то ресурсите, които трябва да се привличат в страната и да гарантират средногодишен растеж от порядъка на 5%, са невъзможни само с вътрешни усилия и вътрешни ресурси, а задължително трябва да бъдат привличани значителни по обем и може би в пъти по-големи от вътрешните ресурси външни инвестиции. Именно една от тежките задачи, които госпожа Бобева на този пост – вицепремиер, трябва да реши в следващите месеци и години, е да предизвика радикални промени с усилията на цялото правителство и, разбира се, с усилията на нас, народните представители, да създадем прозрачна, конкурентна среда с ясни правила. Втората важна причина, с която трябва да се заеме правителството и която изисква създаването на този пост, е създаване на облекчен режим за инвестициите. През последните години не само последното Народно събрание, но особено през последното Народно събрание, режимът на инвестиции в България бе изключително усложнен от гледна точка на неговата реализация. И тук ние, народните представители, сме в дълг и ще окажем съдействие на правителството с конкретни промени в законодателната база – в Закона за устройство на територията, създаването на специален закон за инвестиционната дейност, който да подпомогне, облекчи и съкрати времето за реализация на инвестициите. Разбира се, третата важна причина е това – българската администрация да бъде ефективна. Българската администрация днес не е ефективна. В немалко от случаите тя не просто не подпомага инвестиционния процес, тя умишлено го саботира. Ще Ви дам един пример, който е валиден в последните дни и седмици в България, на българската администрация, който показа и доказа този факт. В момента има бум на интереса към българското Черноморие от страните Украйна, Беларус и Молдова. Увеличението през последните години е в пъти. Днес то също е налично. Българската администрация и консулските служби там оказват явно противодействие на възможността гражданите на Украйна, Беларус и Молдова да получат нормалните в срок визи. Дори в последните два, три месеца умишлено са намалили квотите за издаване на визи – необяснимо защо, при коренно различно поведение на нашите конкурентни дестинации, каквито са Гърция, Турция и Албания в момента. Ето това е конкретната задача от предлаганите промени в Министерския съвет, с която трябва да се заемем – да направим конкурентна средата, с ясни правила, без излишни привилегии на никой монопол, който и да е той и където и да е стоял до момента създаването на ефективна администрация и на облекчена среда за инвестиции. В тази връзка е и второто предложение на министър-председателя, което ние трябва да подкрепим – създаването на поста на вицепремиер, отговарящ за сигурността. Защото елемент от тази битка е именно пресичането на контрабандните канали, пресичането на източването на данък добавена стойност, защото именно тези глобални механизми на ограбване на българския народ през последните години създават тази неконкурентна среда. Да, времето е много горещо. Да, пред Парламента има хора, обаче ние трябва да сме наясно, че всъщност всеки един от нас е тук не благодарение на своите лични качества, а благодарение гласа на десетки хиляди български граждани. И ако ние сме обещали това, трябва да го приложим във времето, в което е възможно, с усилията, които са дори над възможното, за да можем да променим България. Благодаря Ви. Моля, реплики. Не виждам. Следващо изказване – господин Йордан Цонев.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 предложените от Вас структурни и кадрови промени. Всъщност има назначение на нов вицепремиер – няма кадрови промени, с много ясни мотиви. По отношение на вицепремиера, отговарящ за икономическата политика и инвестициите, знаем, че този пост е заложен още във Вашата програма и в структурата на Министерския съвет преди избирането Ви за министър-председател, така че това е логична, следваща стъпка. Логична и от гледна точка на реализация на програмата, тъй като можем спокойно да направим констатацията, че темпото, с което се движи изпълнителната власт, не е задоволително за нас, отчитайки, разбира се, обстановката, в която се намираме и факта, че всичко онова, което се случва около правителството, около мнозинството и Народното събрание, по някакъв начин възпрепятства работата на изпълнителната власт и на законодателния орган. Но това не е извинение пред нашите избиратели, пред голямата част от българските граждани, които очакват реализация на програмата, и много бързи ефективни действия, особено в областта

всички онези неща, които са заложени във Вашата програма, господин министър-председател. Ще направя конкретно предложение към вицепремиера, който ще изберем днес. В много спешен порядък, заедно може би с ръководителите на важните икономически ресорни комисии в Народното събрание, да се изготви пакет от законодателни промени, който да обхваща основните мерки, включени във Вашата програма, която ние гласувахме тук. Какво имам предвид? Част от данъчните закони по облекчаване натиска върху бизнеса; ненужните фискални ограничения и мерки, които нямат никакъв фискален ефект, а само утежняват състоянието на българския бизнес и функционирането му; категорични антимонополни и антитръстови мерки против монополното положение положение на пазара на стопански субекти – там дори имаме конкретни идеи, които трябва да бъдат веднага облечени в съответния законопроект, и мерки в защита на потребителите. Ако ние се концентрираме върху тези три мерки, заедно с новия вицепремиер, и в рамките на около седмица изработим нужните законопроекти, поне като начало, тъй като и в Парламентарната група на Движението за права и свободи, и в Парламентарната група на левицата има вече готови такива, смятам че ще можем много бързо и адекватно да уплътним работата на новия вицепремиер и да ускорим работата на кабинета по реализацията им, защото това е и отговорът на случващото се навън. На непрестанно поставяния ни въпрос: „Ще продължавате ли да крепите кабинета? Давате ли доверието си?”, отговорът е: „Да, ще продължаваме да крепим кабинета, ще продължаваме да му даваме доверие, ако има такива мерки”. Ако има такива адекватни мерки всеки ден, кабинетът ще получава нашето доверие всеки ден, защото това искат по-голямата част от българските избиратели. Категорично това искат! Аз наистина апелирам към по-голяма оперативност и задействане на изпълнителната власт в посока очакването на българските граждани. от Парламента, ще окажем нужното съдействие с всичко, което имаме като ресурс, експертност, политическа воля и готовност за работа. Наистина има нужда от активиране на изпълнителната власт, господин премиер, и особено на администрацията. Имах среща с Ваши министри и те споделиха с мен, че на практика

за смяна или за нещо, което ще се случи, и по тази причина не желаят да участват активно в работата по изпълнение програмата на кабинета. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ние не сме тук, за да се движим по волята на хора от администрацията, които имат някакви други политически очаквания. След като са приели да работят, ще изпълняват програмата на Вашия кабинет, в противен случай има и други свободни професии. По отношение на второто Ви предложение за структурна промяна и за назначаването на вътрешния министър и като вицепремиер, ние също одобряваме тази мярка. Нещо повече, при приемане на програмата Ви аз от името и на Парламентарната група на Движението за права и свободи казах, че едно от най-важните неща, които очакваме от Вас и подкрепяме

не мой термин от терминологията на сигурността, на онези престъпни схеми и канали, които ощетяват публичните финанси и нагнетяват това недоволство у хората и лишават нас, като политици, от инструмента да правим социална и икономическа политика. Продължаваме да сме в очакване. Ще подкрепим тази промяна с надеждата, че в следващите седмици ще видим наистина действени мерки, господин министър на вътрешните работи и бъдещ вицепремиер, както ще гласуваме вероятно. Искам много сериозно да се отнесете към този наш втори апел за много категорични действия. Благодаря

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Колегата Йордан Цонев вече обоснова позицията на Парламентарната група на Движението за права и свободи за категорична подкрепа за предложените структурни и персонални промени в състава на Министерския съвет. Това е съвършено естествена позиция за парламентарна група, която стои плътно и твърдо зад правителството на Република България. Тази структурна промяна обаче с въвеждането на фигурата на вицепремиер, който ще координира дейностите в икономическата сфера, заслужава малко по-специално внимание. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, дали си спомняме кога Европейският съвет взе решение за започване на преговори за присъединяването на България? Това беше през далечната 1999 г., ако не ме лъже паметта, на 10 декември. Аз искам да припомня един много важен текст, който обоснова решението на Европейския съвет. След като България покри политическите критерии за присъединяване, трябваше да покрие още едно условие, за да започнат преговори с България, а то е „да заслужи определението за страна с функционираща пазарна икономика”. 1999 г. Европейският съвет прецени, че в резултат на извършените реформи България заслужава. Определението е „че е страна с функционираща пазарна икономика”. Ние твърде често забравяме втората част от този текст, с който се обоснова започването на преговорите. Втората част на текста е: „с възможност за постигане на конкурентоспособност на икономиката в средносрочна перспектива”. Тоест тогава Европейският съюз даде определение за функционираща икономика, но в характерния стил ни каза, че нямаме конкурентна икономика. Каза, че имаме възможност да постигнем конкурентоспособност на икономиката. Големият въпрос сега е: дали сме постигнали тази конкурентоспособност на икономиката? Определено смятам, че през последните четири процесът на постигане на конкурентоспособност на българската икономика бе забавен, дори спрян, заради тотално сгрешения икономически модел на Симеон Дянков и на Бойко Борисов. Категорично! През последните четири години реалният пазар беше заменен с квази- пазар. През последните четири години шанс да оцелеят в условия на криза имаха само приближени на властта бизнес субекти. Спечелването на една или друга обществена поръчка беше в абсолютно пряка зависимост от това дали политическото тяло на управляващата партия припознава бизнесмена или бизнес структурата, ако не – шансове няма. Аз затова ще се обърна към госпожа Бобева с много категоричен призив и очакване предложете съответния пакет изменения в специалните закони, за да спре порочната практика Законът за обществените поръчки, въпреки уж ясните правила и процедури, заложени в него, всъщност формално да легитимира предварително взети решения от едни или други партийни централи. Искам категоричен ангажимент да се преустанови тази порочна практика. Второ, смятам че точно днес е моментът да се каже – честно казано, господин премиер, аз се изненадах от Вашия категоричен ангажимент, че извеждате като приоритет да разплатите държавните задължения към бизнеса. След като за четири години Симеон Дянков превърна бизнеса в кредитор на държавата, вместо да бъде обратното, когато целият свят в началото на кризата, както биха се изразили мои колеги, наливаше преднамерено и съзнателно ликвидност в бизнес субектите, ние ги декапитализирахме, като ги превърнахме в кредитори на българската държава. Знам, че и най-рационалната теза, знам, че и най-разумното предложение заради напрежението отвън потъва бързо в емоцията на протеста. И все пак, колеги, трябва да казваме нещата едно към едно. Това е правителство, което пое много ясни ангажименти и днешната структурна промяна чрез въвеждане на фигурата на нарочния вицепремиер, който да координира дейностите в сферата на икономиката, показва и механизма, по който ще се реализират тези много смели ангажименти на кабинета Орешарски по отношение на подобряването на бизнес средата в страната. Господин премиер, второто Ви предложение е проява на изпълнен ангажимент, че ще продължите реформата и в сектора „Сигурност” като антипод на мракобесническия модел Цветанов, който беше установен през последните четири години. С дълбока убеденост ще подкрепим кандидатурата на министър Цветлин Йовчев за вицепремиер, защото той се явява персоналният антипод на господин Цветан Цветанов, който неслучайно вече има проблеми и с българското правосъдие. Благодаря Ви.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър-председател, господа министри, господа Изборът на фигурата на вицепремиер за икономическо развитие, освен силен политически сигнал за воля за поставяне на икономическото развитие и инвестиционната среда в центъра на политиката, има и своите прагматични измерения. Днес искам да говоря за това – с какви прагматични мотиви ние подкрепяме тази промяна. Те са поне три. Първата група е политиката, заявена в плана на премиера Орешарски пред нас миналата седмица. Там има три конкретни мерки, които изискват координацията и работата на вицепремиер по икономическото развитие и те са: преглед, осмисляне, ревизия на над 1000 лицензионни, регистрационни и регулационни режими, които пречат на развитието на българската икономика. Затова се изисква работа на всички министерства, на всички агенции, буквално на цялата администрация на страната и без добра координация този процес би се забавил, а ние нямаме време за това. Втората мярка е капитализирането на Банката за развитие и даването на възможност тя да финансира малките и средни предприятия при по-леки условия. Мярка, която също изисква координация в работата на няколко министерства. Третата е разплащане на дължимото на българския бизнес и възстановяване на данък добавена стойност в сроковете, предвидени в закона, за да се помогне на българските фирми да работят спокойно и да създават нови работни места. Мярка, която изисква усилията на няколко министерства и координацията на вицепремиера по икономическото развитие. Вторият ни аргумент вземаме от българския бизнес. До председателите на постоянните парламентарни комисии пристигнаха позиции на работодателски организации и на представители на бизнеса в България. Искам, господин министър-председател, да Ви прочета няколко от предложенията на Българската стопанска камара. Притеснени от създалата се ситуация и загрижени за икономическото развитие на страната, те очакват от нас и от Вас да извършим необходимите неотложни промени за подобряване на регулациите на естествените монополи и „разграждане” на изкуствено създадените, да приемем промени в закони за подобряване на бизнес климата, включително за ограничаване на контрабандата и сивия сектор. Всички заинтересовани звена на публичната администрация да защитят съществуването на всеки един регулаторен режим акт на Министерския съвет да се забрани събирането от администрацията на такси, глоби и други плащания, непредвидени изрично в закон, включително за извършени услуги и контрол. И други изисквания представя пред нас бизнесът. За да отговорим на тези очаквания, се изисква координираната работа на министерства, на Министерския съвет, на Народното събрание. Третата група аргументи. Господин премиер, ние в предизборната кампания сме поемали ангажименти към българските граждани и сме тук с намерения да ги изпълним, да си свършим работата. Вече не е само намерение, а е факт тази наша работа. От вчера в деловодството са представени няколко законопроекта от социално-икономическата сфера, които наистина изискват и фигурата на вицепремиер, и координацията на вицепремиера по икономическото развитие, и усилията на правителството и Парламента. Позволете накратко да Ви ги представя и да кажа какво очакваме съвместно да направим, за да станат те факт възможно най скоро. Внесохме промени в Закона за насърчаване на заетостта, с който за всяко наето безработно лице до 29-годишна възраст, което няма трудов стаж след завършване на средно или висше образование, на работодателя се предоставят средства, предназначени за дължимите вноски за сметка на работодателя за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване

предлагаме данъчно задълженото лице да има право да намали счетоводния си финансов ресурс при определяне на данъчно-финансовия резултат, когато предоставя стипендия на ученик или студент и не повече от двадесет и четири последователни месеца, като данъчно задълженото лице поема ангажимент за осигуряване на работно място след завършване на студентите за срок, не по-кратък от периода за предоставяне на стипендията. И в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя предлагаме да се увеличи гарантираното вземане от три на шест начислени заплати и да се увеличи максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1000 на 1200 лв. В мотивите си сме Ви предложили гарантирано финансиране за тези мерки без да се нарушава макрорамката на бюджета и без да се изисква актуализация на бюджета за 2013 г. Казвам това, за да демонстрирам не само волята ни, а и реалните ни действия, първо, да изпълним ангажиментите, които поехме към българите, второ, да подпомогнем изпълнението на плана, който Вие представихте пред нас, за стабилизиране на икономическото развитие, а от там и за гарантиране на социална политика. Подкрепяме промените, които днес Вие предлагате, с аргументите, че те са целесъобразни, че те са прагматични, че те са необходими и че заедно кабинетът и ние от партиите, които го подкрепяме, ще си свършим работата, за да го има резултата, който очакват българските граждани. Благодаря.

предложението Ви за заместник министър-председател по икономическите въпроси. Знаете, че ние от Партия „Атака” неведнъж сме казвали, че дневният ред на обществото не са 100 души, които викат отвън пред Парламента, дневният ред на обществото са ниските доходи и липсата на работа. България през последните 23 години бяха унищожени хиляди работещи предприятия, извърши се криминален преход и криминална приватизация, за което до ден-днешен ние не знаем кой е отговорен. Надявам се сега, когато имате желанието да синхронизирате икономическите политики, икономиката на държавата да потръгне. Лъжа е, че това е невъзможно. Лъжа е, че ние не можем да си помогнем сами. България има необходимите ресурси, които в момента са в ръцете на чужди фирми, за да го направи. Ще Ви дам прост пример. Икономическото пространство през 2008 г. каза, че Исландия е пример за фалит на голяма икономика. През 2012 г. Исландия беше пример за икономически ръст. Тази държава, която е с население от 300 хиляди души, островна държава, без собствени ресурси, показа на света, че тя отново може да стане икономически гигант. Тук трябва да отбележим, че пред България тази пречка я няма. Ние сме на много добро геостратегическо място и притежаваме свои ресурси. Въпросът е да имате волята да си ги върнем. Същото важи и за развалянето на договорите с монополите и това, което направи правителството на ГЕРБ. През последните четири години ГЕРБ постави в господстващо положение дадени фирми, които печелеха поръчките по абсолютно всички големи проекти в страната. „малък и среден бизнес” в речника на предишното правителство не присъстваше. Надявам се във Вашия речник то да присъства, надявам се българските граждани да получат увеличение на доходите, а не замразяване на своите доходи през следващите години. Защото това е изходът от кризата в България. Надявам се да не виждаме из страната мизерстващи хора, които нямат работа, които се молят за работа

Това са страни с голям финансов потенциал, с голям ресурсен потенциал, големи са като пазари и ние имаме възможност, поне за две от тях да имаме пряк износ. Трябва да увеличим експорта си и предлагането на български стоки извън България. По същия начин земеделската продукция и българските стоки в България да бъдат с превес пред вносните такива. Надявам се да постигнете това нещо, а ние лично ще Ви следим много изкъсо дали ще се реализира. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Взимам формално повод за реплика от изказването на колегата преди мен, за да допълня някои неща, които той каза. Действително европейските фондове са част от българската икономика. Но искам тук ясно и категорично да заявя, че има много голям проблем, касаещ всички 264 общини в Господин министър-председател, през последните четири години общините бяха подложени на тотален рекет по отношение на европейските фондове и европейските програми, които те изпълняват. За какво става въпрос? Когато даден проект, особено от по големите – на стойност няколко милиона лева, бъде реализиран в една община, независимо че е минал през конкуренцията един или два пъти и цедката на Върховния съд един или два пъти, в края на краищата някой служител в определено министерство – дали по сигнал на гражданин, дали по сигнал на някой друг, или, по някаква друга причина в кавички, решава, че тази община трябва да бъде санкционирана с 5, 10, 15 или 25%, с така наречената „финансова корекция”. Това, от една страна, съсипва българските общини, от друга страна, бившият министър на финансите се опитваше по такъв начин, санкционирайки общините, да пълни бюджета на държавата. Този рекет върху местната власт, уважаеми господин министър председател, трябва да бъде спрян завинаги. Благодаря Ви.

Господин председател, господин министър-председател! Нещо, което забравих да кажа преди малко. Интересно ми е защо финансовият министър не е тук,

Уважаеми господин председател, моля да удължите с една трета времето съгласно правилника, тъй като считам, че темата е достатъчно интересна и може би ще има продължаване на дебатите. Благодаря. Това не подлежи на гласуване. Времето на всички парламентарни групи е удължено по предложение на господин Камен Костадинов. Господин Петър Кънев има думата за изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Мисля, че няма да бъде изненада за Вас, че аз и нашата парламентарна група ще подкрепим предложението на премиер-министъра. Нещо повече, с удоволствие бих подкрепил в частен план предложението за Даниела Бобева. С госпожа Бобева се познаваме от времето, когато тя беше вицепрезидент на Черноморската банка. Четиридесетото Народно събрание, когато бях заместник-председател на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, по една от темите имахме на няколко пъти дълги дебати. Тя е много добър професионалист. Истината е, че в тази турбулентна икономическа и политическа среда, в която се намира държавата ни днес, имаме нужда от координатор улегнал, спокоен,

има много други форми на комуникиране между синдикатите и работодателските организации, които именно човек като вицепремиерът би трябвало да извърши.

Не коментирам и предишния вицепремиер – счетоводителя от Щатите, който ни го докараха и който трябваше да научи как „to do business”, който купуваше ноу-хау и продаваше „don’t know”. Няма да се връщам на тази тема. Той неслучайно дойде, научи ни и избяга. Истината е, че към днешна дата само 26% от заетите в България се намират в реалния бизнес. Петдесет и осем Останалите 16% са в обществения сектор. Брутният вътрешен продукт за последните четири години нарасна с почти 13% – от 60 на 77 милиарда. В същото време приходите в бюджета – само с 4,5%.

Тръгнахме да слагаме фискални апарати на кафе-автоматите. Задължихме лодките до 12 метра дължина да имат фискален апарат вътре в лодката. Вкарахме 2% за вносните пилета, за българското производство – охладено, в същото време сме залети с полски пилета. Аз много обичам Европа, но повече обичам себе си.

милиона лева бяха извадени от джобовете на българския бизнес и прибрани в общините. Не се сърдя на общините, те също трябва да живеят. Но Вие разбирате, че това са половин милиард лева, извадени от бизнеса, след това се чудим къде е малкият и средният бизнес. Имам предложение към госпожа Бобева. Първо, навремето имаше Съвет за икономически растеж към министъра на икономиката. От много години той не работи. Или под Ваше ръководство, или под Вашия надзор и под ръководството на министър Драгомир Стойнев това нещо трябва да се възобнови. Това са ежемесечни срещи на българския бизнес, на четирите официално представени работодателски организации плюс онези, които Вие прецените, че можете да каните за поставяне на проблемите.

всички имоти с данъчни оценки до 1400 лв. да отпаднат и да не се плаща данък – по много проста, елементарна причина: печатането на бланките, слагането им в пликовете, разпространението и администрирането на тази услуга е по-скъпо от парите, които се очакват в бюджета.

Не виждам никаква логика! Направихме това в Четиридесетото Народно събрание, а само една година след нас го премахна легендата Дянков. Имаме проблем и с такса смет. Разберете, в момента такса смет не може да продължава така да се плаща от бизнеса! говорят за това. Това трябва да се оправи! В момента спираме развитието на модерните предприятия, защото се плаща по балансова оценка и колкото е по-скъпо и по-модерно едно предприятие, то произвежда много по-малко такса смет, а плаща много повече. Такъв нонсенс е абсурд да продължи да съществува. Този проблем се поставя години наред от работодателските организации. Ние се извъртяхме, в законите е вкарана възможност местните власти да го решават. Естествено, за кмета е най-лесно да удари данъчната оценка и да си прибере парите.

Работодателските организации и синдикатите имат предложения. Трябва да ги изслушаме и да намерим решение! Много често ни казват, че нямаме право да нарушаваме законодателството. По По въпросите за малкия и средния бизнес има една европейска директива – така наречения „Small Business Act“, който разрешава на националните правителства изключения от европейското законодателство, когато става въпрос за малък и среден бизнес. Трябва да видим това и да го използваме.

който има волята да събира, изслушва и предлага, с волята на колегите от парламента, с волята на основните комисии – Правна, Бюджетна и Икономическа, ще успеем да помогнем на бизнеса.

Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Господин Имамов, заповядайте.

качества, управленски опит и теоретична подготовка, което е много важно за един такъв пост, само че, госпожо Бобева, на Вас се поставят изключително важни задачи и отговорности в този изключително деликатен момент от развитието на българската икономика. Смятам, че Вие сте убедена в това, че пътят към икономическия растеж и благоденствието на българския народ започва в тази зала. Ако тази зала не работи, българската икономика ще остане в замразено състояние. Процесът на размразяването започва именно с необходимите нормативни актове и закони, които Народното събрание много спешно трябва да приеме. Казвам „много спешно”, защото със Стабилизационните неотложни мерки, които ние приехме преди известно време в Парламента, бизнесът си задава някои въпроси, които дават основание да се замислим. В тези Мерки ние започваме със социалните мерки, тоест с подпомагане на слоевете от населението, които имат остра нужда от помощ. На пръв поглед това противоречи на нормалната икономическа логика, но нещата са предопределени от обстоятелството, че в България има слоеве, които наистина живеят в мизерия и държавата трябва първо на тях да подаде ръка както по отношение на социалните плащания, така и по отношение по отношение на това да се осигурят нормални условия на живот. Ние по отношение на тези социални мерки вече предприехме някои законодателни действия. Виждам – днес е раздаден законопроект, който ще реши до до известна степен въпроса с младежката безработица. Основателен е въпросът на бизнеса: докога ще чакате Вие – законодателството, по отношение на облекчаване на условията за бизнеса? Трябва много активно всички комисии, разбира се, под Ваше ръководство и координация, уважаема госпожо Бобева, през следващите дни да получим целия пакет от законодателни инициативи и мерки на правителството, които отговарят на онези точки, които ние приехме като задължение в стабилизационния план на господин премиера. Всичко това е свързано и с изключително необходимите кадрови промени в отделните структури, господин премиер. Господин Цонев е прав, че онова, което ние искаме от отделните министерства, от отделните министри няма как да се случи, ако експертната част, административната част на отделните министерства не поемат ангажимент тези неща да станат точно така, както е необходимо и навреме, за да можем да изпълним обещанията, които поехме и обещания, които ни дават основания да подкрепяме и ще продължаваме да подкрепяме Вашето правителство. Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин премиер, господа министри, колеги! Вземам думата, за да изразя и своята, и на парламентарната група подкрепа за настоящото предложение, което го приемаме като подкрепа за работа, господин премиер! Вие имате ангажимент, който очаква българското общество, по отношение на социалния пакет.

да използвате целия експертен потенциал на нацията, въпреки сценария за дискредитиране на всяко назначение. Необходимо е в момента Вие да проявите воля за кадрови промени на всички нива в поверената Ви администрация, ресорите на министрите Ви и всички сектори, в които влияе държавното управление. Разбийте модела, съществуващ досега, на администрация от типа Борисов: „Аз командвам всичко, всеки и навсякъде!”. Дайте възможност за кариерно развитие с ясни правила, дайте възможност за инициативност от всички нива на поверената Ви администрация, реално обучение за за по-добър административен капацитет. Това, като непосредствена задача, е възможно и постижимо в кратки срокове. Не се колебайте, защото част от сценария, който върви в момента, е подпомаган от поверената Ви администрация, но тя не е Ваша, тя не е част от Вашия екип. Очакванията към Вас сега са още по-големи, очаквания в посока Вие и целият Ви екип да нямате почивен ден, целият Ви екип да докаже, че ще отговори на очакванията на легитимния суверен – българският народ, да промените живота в България към по-добър за всеки български гражданин. Благодаря Ви. Благодаря. Има ли реплики към изказването на господин Красимир Янков? Не виждам. Други колеги желаят ли думата за изказване?

Господин министър-председател, днес Вие предлагате на вниманието на Народното събрание един изключителен, но и важен акт за бъдещето на българската държавност и за просперитета на нацията.

затова искам да Ви кажа няколко думи, по-скоро да се обърна към министъра на вътрешните работи господин Йовчев. Всички в тази зала знаем, че политическата свобода на общество като нашето се простира до границата, в която са засегнати интересите на капитала. В този смисъл днешните вълнения в България са пряка функция в тази връзка. Олигархията, която се почувства засегната от предложените от Вас незабавни и спешни мерки, стабилизационни мерки на българската държава, работи по своите политтехнологически проекти. И аз искам да Ви уверя, че както обикновено се случва, през тези политтехнологически проекти обикновено преминават интересите – и геополитически, и геостратегически, и чужди интереси, на българската държава. Господин Йовчев, аз зная, че във всеки български офицер живее пламъкът на патриотизма. Зная, че дълбоко в себе си Вие искате да сложите ред в ситуацията, в която се намира България. Компрадорската същност на част от българския национален капитал би трябвало да бъде озаптена. Българският национален капитал трябва да работи за българската нация и за българската държава. Тези три милиарда недобори в българския бюджет, с които Вие ни убеждавахте, господин министър-председател, за една година, за три години са някъде около 12 млрд. долара. Какво струва на олигархичните кръгове да хвърлят не 10, а 20 милиона, или или 30 милиона, или 50 милиона лева, за да платят на няколко хиляди съвсем предпоставени хора?! Искам да Ви помоля пред Народното събрание да намерите всички онези източници и да ги поставите на вниманието на българското общество – всички онези, които през годините способстваха да има контрабанда, всички онези, на които мястото е в затвора. За всички, които са приятели на този народ законът, за всички други, които са негови врагове – там, където им е мястото. По отношение на назначението в икономическата област на госпожа Даниела Бобева бих искал да Ви кажа, че съм силно впечатлен, господин министър-председател, от това, че Вие казахте, че българската икономика е в пряка зависимост от рецесията, която владее в Европейския съюз. Заради това искам да попитам, и се надявам, че Вие ще посочите път: все така ли ще стоим и ще чакаме, докато рецесията в Европейския съюз приключи? Аз мисля, че би следвало да се огледаме към пазари и към посоки, към народи и към страни, в които българската история е имала проверени съюзи и добро сътрудничество. Не забравяйте, че светлината идва от изток – така е записано в Светото писание. Аз апелирам за братските народи като Украйна, Молдова, където живеят много българи, като Русия, да не робуваме на някаква предпоставеност, а да се обърнем и към тези пазари, и към тези хора, с които сме работили в продължение на много години, така че България да бъде, да пребъде во веки веков! Благодаря Ви. Има ли реплики? Не виждам. Господин Явор Гечев, имате думата за изказване. Господин председател, господин премиер, господа министри, уважаеми колеги! Аз лично одобрявам много предложените проблеми, защото намирам логиката в тях. Първо, за мен е странно как допреди два месеца не се мислеше за икономически растеж и за икономика, която е свързана на базата на реалната икономика в България. Преекспонираната тема за еврофондовете – може европейските средства да напомпат допълнително икономиката, брутния национален продукт с процент, два или три, но без собствена икономика, базирана на държавния интерес вътре, в България, няма как да имаме високи резултати.

неща: и двамата вицепремиери ще трябва да работят точно за икономиката, първо, със спирането на вътрешнообщностните доставки, в които изтичат голяма част от парите, нерегламентирания внос, фиктивния износ на средства, както и развитието на икономиката, базирано обаче на националния интерес. Аз не мога икономически да разбера как в сектор „Селско стопанство” влязоха около 10 милиарда, а всъщност брутният национален продукт не е променен, затова се надявам тези промени наистина да доведат до резултат. Не се притеснявайте да правите реформи, защото всеки един човек го оценяват в крайна сметка по постигнатите резултати. Успех Ви желая, и на новите вицепремиери също! Други изказвания има ли? Сега ще дам думата на госпожа Даниела Бобева. Заповядайте.

Уважаеми господин председател! Много се вълнувам. Благодаря на господин Орешарски, че рискува с мен, защото, когото и да предложи, много рискува. Благодаря за хубавите думи, които се казаха за мен. Опасявам се обаче – повечето от тях не са верни, защото ако нещо съм постигнала в работата си досега, то не се дължи на мен, а на хората, с които съм работила. В България има прекрасни специалисти и може би проблемът, и затова някои са на площадите, е, че този капацитет – хората, които могат да работят, не участват достатъчно във властта, в институциите, които трябва да се възползват от техния опит. от техния опит. Много хора ме питат защо съм тук. Аз съм дошла тук, при Вас, защото вярвам в българската икономика. И защото вярвам в нея, затова съм убедена, че тя има нужда от радикални реформи, от радикални реформи, а те могат единствено да станат с работещ Парламент. Аз съм била член на служебно правителство. Това беше чудесно правителство. Правехме Правехме много неща, но недостатъкът на служебните правителства е, че нямат работещ Парламент. Реформите, за които всички ние говорим – аз съм доста окуражена от тази икономическа дискусия днес в Парламента, имат нужда от работещ Парламент. Съзнавам, че не е лесно. Чудеса в икономиката не стават, или поне плодовете на това, което ще свършим, няма да бъдат набрани веднага. Знам, че няма консенсус за това какво може да се направи в една икономика в ситуацията на глобална криза, на европейска икономическа криза, на външни и вътрешни шокове. Но, уважаеми народни представители, вярвам в българската икономика, защото тя оцелява въпреки шоковете – външните и вътрешните. Горещо се надявам да подкрепите българската икономика, и не само Вие, но и тези, които са извън тази зала, защото тя има нужда от реформи.

Извинявайте, че не реагирах навреме. Заповядайте, имате думата. Господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, дами и господа народни представители! Господин Йовчев, към Вас искам да отправя един съвет. Преди да се гласува Вашата кандидатура, ние от „Атака” искаме да чуем ясно от Вас – ще овладеете ли ситуацията, която се създава в момента по площадите на София – подчертавам, не на България, а на София, и ще предприемете ли необходимите действия за установяването на така наречените „мирни”, които всъщност са не мирни протестиращи, които хвърлят камъни, бутилки, ножове, яйца, домати и всякакви други предмети по народни представители и по останалите граждани на България? В крайна сметка, за да се случат всички хубави и полезни неща, които дискутираме днес тук в залата, е необходима нормална, спокойна работна среда, която в момента липсва заради 200 300 протестиращи, които всъщност са платени провокатори.

Колкото по-бързо успеете да се справите с тази ситуация отвън, толкова по-бързо ще успеете да пренасочите служителите на МВР там, където им е мястото, а то не е на жълтите павета пред Парламента, а в малките села и малките общини, където ежедневно българските граждани са тормозени от циганската престъпност. Там е мястото на служителите на МВР. Вслушайте се в гласа на „Атака”, защото гласът на „Атака” е гласът на обикновения български гражданин. А той наистина иска да бъде защитен от ежедневните набези на циганските катуни по малките села и малките общини.

Димитър Димов, защото вчера, на 26 юни 2013 г., България нямаше вътрешен министър. Затова смятам, че повишаването на господин Цветлин Йовчев до ранга на вицепремиер, при тъжната атестация, за която ни служи неговата дейност в краткото време, в което е вътрешен министър, не дава основание за това. Искам да попитам кандидата за вицепремиер следното. Вече няколко дни наред се прибирам пеша от кръстовището пред Софийския университет до алея „Яворов”, което е блокирано, освободено и пусто, за да могат в средата на кръстовището на „Орлов мост”, при орлите, между 50 и 100 души, обикновено хулиганстващи, да стоят на асфалта и да си пият бирата. Тук-таме се вижда самотен колоездач, който си прави осморки по едното платно на магистралата на „Цариградско шосе”, по другото може би ще забележите самотен млад скейтър. Същото е положението от Военна академия до Моста на влюбените при НДК. Вие, господин министре, сте блокирали километри и километри в средата на една европейска столица, в най-натоварената й част, принуждавайки хиляди таксита, десетки коли на частни куриерски служби и други бизнеси, както и лични автомобили, да се мотаят на осморки и серпентини из града, да търсят начини как да се приберат, как да си свършат работата, увеличавате абсолютно неоправдано тяхното време, а то е най-скъпият ресурс, бензин и така нататък, за да осигурите комфорта на хора, които дори не могат да формулират искания. За тях блокирате километри, а вчера не можахте да блокирате, да отцепите 100 м, за да не види светът тази гавра на хулиганстващата, безумната тълпа, с народни представители. Не разбирам какъв е Вашият критерий за спазване на обществения ред, по-точно – за опазване на обществения ред, който доколкото ми е известно би трябвало да фигурира на първо място във Вашата длъжностна характеристика. Питам се: доколко сте лоялен към поста и правителството, в което работите? Да не би и Вие да намирате тези протести и техните участници за симпатични, както прави Вашият бивш началник, и за съжаление държавен глава на България – Росен Плевнелиев?! Благодаря. Има ли реплики към изказването на госпожа Магдалена Ташева? Заповядайте, господин Мерджанов, за реплика към госпожа Ташева. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Ташева, с цялото ми уважение към Вас за тревогата и загрижеността, която изразихте от парламентарната трибуна, бих искал да Ви попитам: не смятате ли, че отговорността за протестите в този й вид носи не по-малко столичният кмет госпожа Йорданка Фандъкова? (Ръкопляскания реално като представител на ГЕРБ и кмет на най-голямата община, на Столичната община, тя редовно дава разрешенията за провеждането на подобни митинги. Мисля, че трябва да се отнасяме с много сериозно разбиране към усилията на Министерството на вътрешните работи, защото е много тънка границата между спазването на законовите положения и опазването на обществения ред. Това е репликата ми към Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ

По принцип – да, господине, прав сте. Можем да разсъждаваме в каква пропорция трябва да се раздели отговорността между МВР и Софийската община. Само че ние тук не обсъждаме производството на Йорданка Фандъкова в някакъв по-висок пост. Сега е актуално предложението да гласуваме вътрешният министър Цветлин Йовчев да стане вицепремиер. Това означава – заместник министър-председател. Иначе сте прав – да, само че при Йорданка Фандъкова всичко е ясно. Тя си е от ГЕРБ, тя беше сложена формално на този пост – да топли мястото, докато фактически Бойко Борисов управлява столицата. Тя не го и крие. Да припомня ли, че беше избрана с 13% от имащите право на глас, и то с прозрачни бюлетини?! Да, това е така, само че в момента тя не е актуална. Аз призовавам да помислим за това, което е актуално за издигането на господин Цветлин Йовчев на поста вицепремиер, след като вече имаме народни представители с черепно-лицеви травми, нанесени от тази безумна тълпа, и той още не е завел дело или следствие, за да издири извършителите. В коя друга държава това е възможно?! Аз пък си представям какво щеше да стане, ако примерно някой симпатизант на „Атака”, когото ние въобще не познаваме, за чието съществуване нямаме и представа, беше строшил или пукнал главата на народен представител от друга парламентарна група, например от парламентарната група на нашите опоненти. Защо е това пренебрежително отношение, тази дискриминация към нашата парламентарна група?! Ние сме толкова народни избраници, колкото и всички Вие! Къде е следствието за установяване на нападението и нанасянето на поражения на нашия народен представител? Всъщност на този въпрос би могъл да отговори и кандидатът за вицепремиер. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, искам да взема думата съвсем накратко по контекста на това, което изложи уважаемата народна представителка преди малко. Искам да Ви кажа, че Министерството на вътрешните работи полага абсолютно всички усилия, за да установи лицата, които грубо нарушават обществения ред и които провокират и извършват насилие спрямо останалите. Включително работим и по няколко изключително неприятни случая, които се случиха вчера. По отношение на депутата от „Атака”, който пострада, има досъдебно производство и се работи активно. Има досъдебни производства, образувани спрямо нарушители на обществения ред. Има много тънка граница, и тук ще се съглася с казаното от господин Мерджанов. Законът позволява

Виждаме напрежението, което е на улицата. Всяко едно действие, което може да се изтълкува като преминаване на такава граница, може да взриви обществения мир. мир. Правим всичко възможно, за да осигурим сигурността на гражданите и обществения ред, без да преминаваме тази граница. Уверявам Ви, че работим активно и ще продължаваме да работим по всички случаи, когато има опити за насилие или за грубо нарушаване на обществения ред. Тези лица се издирват и спрямо тях се вземат съответните мерки спрямо закона. Това исках да споделя пред Вас. Благодаря. Уважаеми колеги, ако няма изказвания, закривам дебата. Сега ще пристъпим към гласуване на проектите за решения. Припомням Ви,

от председателя на Народното събрание господин Миков, така че няма да ги чета втори път. Пристъпваме към гласуване на проекторешението за структурни промени в Министерския съвет на Република България. Моля режим на гласуване.

Пристъпваме към следващото гласуване – проекторешение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и за изменение на решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за избиране на Министерски съвет на Република България, публикувано в „Държавен вестник”, бр. 48 от 2013 г. Моля режим на гласуване.

Уважаеми народни представители, припомням Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 109 от Конституцията членовете на Министерския съвет полагат клетва пред Народното събрание.

ДАНИЕЛА БОБЕВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.